народните представители, продължаваме заседанието.

Госпожа Михайлова се изказа по предложението си. Има ли други желаещи за изказвания? Ако обичате, поканете народните представители да влязат в пленарната зала. Закриваме разискванията. Моля, квесторите да поканят народните представители в пленарната зала!

Уважаеми господин председател, предстои гласуване на важен закон, а очевидно кворумът в залата е под необходимия минимум. Затова Ви моля да направим поименна проверка. Благодаря Благодаря Ви, господин Гуджеров. И за мен е очевидно, че е така. Ще направим проверка, но предупреждавам: всички, които отсъстват, да не ми пускат молби за извиняване на отсъствията! Ако се провали кворумът заради тези, които отсъстват, се е провалил и се налагат съответните санкции от правилника.

Няма да се затварят вратите, можете да влизате и излизате. Започваме проверката.

отсъства. Квесторите, влезте си в ролята и поканете колегите вдясно да си седнат по местата! Ако ще правите циркове в Народното събрание нагледали сме се! Седнете си по местата и участвайте в тази процедура. Ако искате си кажете имената, ако искате си седете мирно. Сергей Манушов

Дора Янкова, Васил Антонов,

Десислава Атанасова, Красимир Велчев...

Иванов. Шум и реплики.) Моля Ви, режим на гласуване. Първо, поставям на гласуване предложението на Стефани Михайлова, Иван Чолаков и Галя Захариева, което не е подкрепено от комисията.

Нека приключи гласуването и ще Ви дам думата по начина на водене. Кой иска прегласуване? Господин Гуджеров, направете процедура за прегласуване. Всички други процедури след като приключи гласуването.

Поставям на гласуване редакциите, предложени от комисията, на § 14, който става § 15,

И какво от това? Трябваше, поне аз така зная, да се обяви кворумът, за да се запише в стенограмата. Вие не обявихте какъв е наличният кворум и в момента не зная тези две решения как минаха колко трябваше да бъдат „за”, колко трябваше да бъдат „против” и въобще какво се случи. (Реплики.) Ако бяхте обявили кворума, нямаше да направя процедура, но в случая ние не знаем с какъв кворум работим и какво се случва. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Моля Ви, поправете тази грешка, ако е възможно, защото от тук нататък нещата ще станат доста по-сложни – няма да се знае по какъв начин се приемат решенията. от ДПС.) Процедурата ми е по начина на водене, насочена е към Вас и Ви моля да отстраните тази грешка, ако считате, че е такава. Ако не, просто не виждам по какъв начин ще работим. Благодаря Ви. Уважаеми господин Иванов, Вие сте втори мандат народен представител. Очевидно ще трябва дълги години да преседите в Народното събрание (смях), за да си обясните някои въпроси, които иначе звучат риторично. Имате право да оспорвате наличието на кворум с всички допустими от закона средства. Така че няма да влизам в обяснителен режим с Вас – запознайте се с Конституцията, с правилника

Параграф 21 – предложение от народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става § 22: „§ 22. Член 59 се изменя така: „Чл. 59. Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. (2) Общините финансират и подпомагат: програми и дейности за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за деца от детските градини, ученици от училищата от всички степени на образование, както и за деца и ученици от извънучилищните звена от системата на народната просвета; създаването на условия за занимания с физически упражнения, спорт и социален туризъм на деца, младежи и граждани и условия за развитието на спорта за всички; 3. изграждането, реконструкцията, модернизацията и управлението на общинските спортни обекти и съоръжения и на туристическата база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечените райони. (3) Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Общините могат да подпомагат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата. Не могат да ползват общински средства и да се подпомагат от общините спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.”

ИМАМОВ: Господин Монов, когато представихте текстовете, не споменахте някои алинеи – моля да се има предвид за протокола, за стенограмата.

По § 15 има предложение на народните представители Стефани Михайлова, Иван Чолаков и Галя Захариева. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23, който става § 25: „§ 25. § 25: „§ 25. Член 63 се изменя така: „Чл. 63. (1) Държавата подпомага спортната дейност на лицензираните спортни организации и техните членове, както и учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в държавните спортни училища при условия

за финансово подпомагане на изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, както и материално-техническата база, ползвана от държавните спортни училища, се определят с наредба на министъра на младежта и спорта. и спорта. (4) Държавата може да подпомага юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата. (5) Не могат да ползват държавни средства и субсидии и да се подпомагат от държавата спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Както вече казах, със законопроекта се предвижда създаването на олимпийски звена в спортните училища и се предполага, че те ще имат специален статут, в частност специално финансиране. Само че никъде в законопроекта това не е уредено в явен вид, затова в нашето предложение е сложена изрична регламентация, като сме добавили, че държавата подпомага спортните училища – това се съдържа в текста, включително и олимпийските звена.

Гласуваме предложение на народния представител Стефани Михайлова и група народни представители по § 26, т. 1, която не е подкрепена от комисията. Моля, гласувайте.

с приетите предложения на народните представители Стефани Михайлова, Иван Чолаков и Галя Захариева,

МОНОВ: Предложение на народните представители Стефани Михайлова, Иван Чолаков и Галя Захариева. Комисията не подкрепя предложението по т. 1. Предложението е оттеглено по т. 2. Предложение на народния представител Иван Чолаков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага

23: „23. „Олимпийско звено от ученици” е състав от ученици с изявен талант и перспективи за развитие по вид спорт, които се обучават в спортните училища.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Има един текст, който не е подкрепен от комисията и трябва най-напред да гласуваме него. Гласуваме предложение на народния представител Стефани Михайлова и група народни представители

гласувайте. Гласували 111 народни представители: за 49, против 52, въздържали се 10. Предложението не е прието.

„Заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба”.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 29: „§ 29. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на младежта и спорта издава наредбите по чл. 63, ал. 1 и ал. 3 и подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон.” Благодаря. Изказвания по наименованието на подразделението и § 27 по вносител? Няма желаещи. Гласуваме редакцията на комисията за наименованието на подразделението

По § 28 има предложение от народния представител Христо Монов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

гласувайте. Гласували 81 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 5. Предложението е прието. Уважаеми колеги, остава малко време, за да Ви направя съобщенията за Парламентарен контрол на съобщенията за Парламентарен контрол на 28 февруари 2014 г., петък, 11,00 часа. Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева ще отговори на въпроси и питания от народните представители: Павел Гуджеров и група народни представители, Борис Цветков, Владимир Иванов и Павел Гуджеров, и Николай Нанков. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на седем въпроса от народните представители: Ради Стоянов, Тотю Младенов и Петя Аврамова, Кирил Калфин, Корнелия Маринова и Николай Нанков, Ирена Коцева, Веселин Вучков – два въпроса, и на питане от народния представител Магдалена Ташева. Ташева. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на 11 въпроса от народните представители: Ивайло Московски – два въпроса, Владимир Тошев, Минчо Минчев, Борислав Гуцанов, Татяна Буруджиева, Страхил Ангелов и Георги Свиленски, Емануела Спасова и Иван Вълков, Ивайло Московски и Станислав Иванов, Кирил Колев, и Иван Вълков и на две питания от народните представители Лиляна Павлова, Петя Аврамова и Тотю Младенов.

Гален Монев, Даниела Савеклиева, и Станислав Станилов и на питанe от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова ще отговори на пет въпроса от народните представители: Емил Райнов, Антон Кутев и Георги Свиленски, Йорданка Йорданова, Пенко Атанасов, и Десислава Атанасова – два въпроса, и на две питания от народните представители Семир Абу Мелих и Галина Милева, и Ивелина Василева и група народни представители. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на въпрос от народния представител Страхил Ангелов. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Гален Монев,

Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов ще отговори на въпрос от народния представител Павел Гуджеров и група народни представители. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на 14 въпроса

Ирена Коцева, Джевдет Чакъров и група народни представители, Дурхан Мустафа, и Иван Вълков и на четири питания от народните представители Светлин Танчев и Десислава Танева, Павел Гуджеров и група народни представители – две питания, и Иван Вълков и Десислава Танева.

и Стефан Господинов; - министърът на околната среда и водите Искра Михайлова – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Ивелина Василева – два въпроса, и Любомир Владимиров. На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - въпрос от народния представител Хюсеин Хафъзов към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев; питане от народния представител Милена Дамянова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова; - въпрос от народния представител Милка Христова към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, министърът на културата Петър Стоянович и министърът на външните работи Кристиан Вигенин. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Следващото заседание, уважаеми колеги, е утре от 9,00 часа.